podržat će ovaj Prijedlog Nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske. Vlada je podnijela ovaj program na temelju članka 4. Zakona o humanitarnom razminiranju. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za obranu. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ivica Buconjić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Buconjić, Ivica (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Pred vama je Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske od 2009. do 2019. godine. Naime, Republika Hrvatska se već početkom ratnih operacija na njezino području suočila s problemima mina kao jednim od najtežih posljedica ratnih događanja vođenih na ovim prostorima te se svrstala u red mnogobrojnih zemalja širom svijeta zagađenim, sa zagađenosti životnog prostora minama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima. Zagađenost mina u Republici Hrvatskoj uzrokuje cijeli niz gospodarskih, razvojnih, ekoloških i socijalnih poremećaja, te poglavito sigurnosnih problema stanovništvu na prostorima koji su bili u područjima ratnih djelovanja. Velike poljoprivredne površine, šumski kompleksi, granični pojasi, i dijelovi obala rijeka su i danas nedostupni zbog miniranosti, ili sumnje u njihovu miniranost. Odlučnost u rješavanju minskog problema Republika Hrvatska potvrdila je donošenjem Zakona o razminiranju 1996. godine i osnivanjem Hrvatskog centra za razminiranje 1998. godine provođenjem svih obveza preuzetih pristupanjem Ottawskoj konvenciji, kao i osiguranjem stalnih i stabilnih izbora financiranja državnom proračunu u zajmovima Svjetske banke, te od pravnih osoba u Republici Hrvatskoj. definirana i veličina minski sumnjivog prostora u Republici Hrvatskoj na 31. prosinca 2008. godine i iznosi 954,5 kilometara kvadratnih, zahvaća 12 županija, 111 gradova i općina. U navedenom broju gradova i općina živi 921 tisuća 253 stanovnika ili 20% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. Praktično je se rješavanju problema razminiranja u Hrvatskoj pristupilo već tijekom Domovinskog rata, s tim što su i područja minski sumnjivog područja varirala s obzirom na radnje koje su bilo u Ministarstvu unutarnjih poslova, bilo MORH, a kasnije Hrvatski centar za razminiranje obavljali, tijekom 1996., odnosno 1996. godine do ožujka bilo procijenjeno da je negdje oko 13 tisuća kvadratnih kilometara minski sumnjivo područje, 2001. godine je to to područje reducirano na 4 i pol tisuće kvadratnih kilometara, da bi kao što sam rekao na dan 31. prosinca 2008. godine bilo aktivnostima Hrvatskog centra za razminiranje utvrđeno da je 954,5 kvadratnih kilometara Republike Hrvatske minski sumnjivo područje. U proteklom razdoblju je obavljen niz i obavljeno niz aktivnosti poslova kako bi se ovaj veliki problem u Republici Hrvatskoj smanjio, odnosno kako bi u konačnici i riješili. Od samog početka sustavnog bavljenja problematikom razminiravanja osnovno pitanje je bilo pitanje definiranje minski sumnjivog područja. S obzirom na nepostojanje niti kadrovskih, niti tehničkih mogućnosti prvobitno definiranje minski sumnjivog područja

da bi to sve skupa se svelo na rečenih 954 kvadratna kilometra. U proteklom razdoblju, praktično od '92., '93. godine kad se u Republici Hrvatskoj počeo rješavati problem razminiranja, je potrošeno ukupno u Republici Hrvatskoj 2,78 milijardi kuna, odnosno '98. do 2008. godine u zadnjih 10 godina. Od tog iznosa je iz državnog proračuna Republike Hrvatske utrošeno 1,56 milijardi kuna, zajmovima Republike Hrvatske kod Svjetske banke i sredstava zajmova ukupno je za razminiranje utrošeno 222,8 milijuna kuna, pravnoj osobi i tijela državne uprave do sada su izdvojila 529 milijuna kuna, najviše tijekom 2002., 2003., 2007. godine i donatori od osnutka HCR-a i sredstava donacija za razminiranje utrošeno 473,4 milijuna kuna kao što sam rekao u razdoblju od '98. do 2008. utrošeno je 2,78 milijardi kuna. Od početka ratnih djelovanja '91. godine do 2008. godine u minskim incidentima je stradalo tisuću 888 osoba, od kojih je 492 smrtno, a tisuću 103 osoba je zadobilo teške tjelesne ozljede. U vremenu od '98. do 2008. godine bilježimo 289 stradalih u 211 incidenata, a od ukupnog broja stradalih 106 osoba je smrtno stradala, a 120 s teškim tjelesnim ozljedama. I upravo ovi podaci o broju smrtno stradalih govore o tome koliko je taj problem minski problem u Hrvatskoj izražen i koliko je odnio tragičnih žrtava od Domovinskog rata do danas. Prema veličini minski sumnjivog prostora županije Ličko-senjska, Osječko-baranjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Vukovarsko-srijemska, Zadarska i Požeško-slavonska spadaju u minski najzagađenije županije. Najveće učešće u minski sumnjivom prostoru Republike Hrvatske čine šumski prostori sa 557 kvadratnih kilometara, ili 58,4% ukupnog minski sumnjivog područja. Zatim poljoprivredne površine sa 269 kvadratnih kilometara ili 28,2%.

ili 1,4% ukupno minski sumnjivog područja. Uzimajući u obzir provedene aktivnosti razminiravanja u proteklom periodu minski informacijskom sustavu Hrvatskog centra za razminiravanja sada je evidentirano 103 od kojih 34 tisuće 73 protuoklopnih mina i 69 tisuća 346 protupješačkih mina. Najveći broj mina evidentiran je u Osječko-baranjskoj županiji,

od ukupnog broja mina postavljeno je u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Površine za razminiranje čine ukupnu kvadraturu, dakle od onih 954 kvadratna kilometra, za površine za razminiravanje čine ukupno 268 kvadratnih kilometara ili 28% minski sumnjivog područja, a površine za pretraživanje čine ukupnu kvadraturu od 686 kvadratnih kilometara ili 71,9% minski sumnjivog prostora. U dosadašnjem razdoblju prioriteti razminiravanja su bili obnova kuća, prometa, prometne i komunalne infrastrukture na nacionalnoj razini, obnova trafostanice "Ernestinovo" i pripadajućih elektroprijenosnih objekata izgradnja autocesta Zagreb-Dubrovnik, kanali prvog i drugog reda, nasipi te područja uz naseljene kuće i u neposrednoj blizini naselja. Temeljem analize strukture minski sumnjivih područja prema namjeni površine, najveći problemi za gospodarstvo su minirano poljoprivredno zemljište i to oranice i šumske površine. Veliki dio oranica na minski sumnjivom području je u vlasništvu države, pa se programom raspolaganja državnog zemljišta želi unaprijediti poljoprivredna proizvodnja i iskoristiti programi Europske komisije namijenjeni poljoprivrednoj proizvodnji do ulaska u Europsku uniju kada će dalji razvoj i povećanje poljoprivredne proizvodnje ovisiti o utvrđenim kvotama. Oranice u minski sumnjivim područjima čini s 2,4% u županijama s minski sumnjivim područjima, odnosno 1,3% od ukupne površine oranica u Republici Hrvatskoj. Drugi problem predstavlja obnova lokalne infrastrukture, posebice kanalske mreže trećeg i četvrtog reda … /Govornik se ne razumije./ … za medioraciju i odvodnju i nemogućnost njihovog održavanja uvjetuje za raščišćivanje kanala posljedica je plavljenja oranice. Taj problem je najizraženiji na prostoru uz hrvatsko-mađarsku granicu. Uporabom ukupnih sadašnjih kapaciteta 586 pirotehničara, 57 strojeva za razminiravanje i 48 pasa za otkrivanje minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava, te njihovim međusobnim povezivanjem moguće je razminiravati do 67 kvadratnih kilometara godišnje. Ovaj godišnji učinak bi se ostvario petosatnim radnim danom i uključujući sve radne dane. Također, pretpostavljena je mogućnost upotrebe strojeva za razminiravanje na 80% od ukupne površine, a na osnovi 20% uporaba isključivo metode ručne detekcije mina. Osnovni ciljevi ovog nacionalnog programa od 2009. do 2019. su u potpunosti do 2019. godine ukloniti minsku opasnost s područja Republike Hrvatske, u svim fazama rješavanja održati obilježenost minski sumnjivih prostora kako bi se izbjeglo tragično stradavanje prije svega stanovništva koji žive uz minski sumnjiva područja, programima edukacije obuhvatiti cjelokupno stanovništvo koje živi i radi u okruženju minski sumnjivog prostora ili gravitira istom, nastaviti pružati skrb i rehabilitaciju uključujući psihosocijalnu rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svih minskim žrtvama i peto pozicionirati i promovirati hrvatski sustav protuminskog djelovanja u Međunarodnoj zajednici. U razdoblju od 2009. do 2019. godine planira se poslovima razminiravanja ukloniti minska opasnost sa područja namijenjenih za gospodarski razvoj zemlje, a prije svega ona područja uz koja ljudi neposredno žive kako bi se izbjeglo i spriječilo daljnje stradavanje stanovništva. Veličina prostora koji se planira razminirati iznosi 384 kvadratna kilometra u istom razdoblju redukcijom minski sumnjivog prostora planira se reducirati minski sumnjiv prostor veličine 372 kvadratna kilometra, a općim izvidom se planira smanjiti minski sumnjiv prostor veličine 198 kvadratnih kilometara, a radi se o dodatnim istražnim radnjama na šumskim područjima i prostoru makije i krša. U razdoblju od 2009. do 2019. godine aktivnostima razminiravanja i redukcije koje bi obavljale tvrtke za razminiravanje i Hrvatski centar za razminiranje razminiralo bi se i reduciralo prostor od 756 Za navedene aktivnosti bi se ukupno trebalo osigurati 4 milijarde 187 milijuna kuna. Najviše aktivnosti bi se odvijale između 2012. i 2015. godine za što bi bila potrebna najveća financijska sredstva oko 2 milijarde i 60 milijuna kuna. Da bi se ostvarili ovi ciljevi potrebno je od 2012. godine angažirati dodatni broj pirotehničara, jer sadašnji kapaciteti nisu u mogućnosti realizirati planirani opseg poslova. U 2013. i 2014. godini planiran je najveći angažman pirotehničara koji je za 2 puta veći od sadašnjega broja pirotehničara koji zapošljavaju tvrtke za razminiravanje. Od 2015. godine broj potrebnih pirotehničara bi se potpuno postupno smanjivao. Sadašnji broj strojeva za razminiravanje i pasa za otkrivanje minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojitih sredstava u navedenom razdoblju nije potrebno povećavati u osnovi zadovoljavanja potrebe. U materijalima koje ste dobili ste vidjeli točno precizirane i definirane aktivnosti po godinama i prema angažiranim sredstvima odnosno resursima pirotehničara i opreme i po financijskim sredstvima koja bi se po godinama koristila i isto tako i po izvorima sredstava i vidljivo je da je planirano da se najveći dio financijskih sredstava, kao i do sada, osigurava iz državnog proračuna. Ono što je potrebno reći da iz godine u godinu imamo sve manje nesreća, imamo sve manje smrtno stradalih i to je u ovom poslu najvažnije, zbog toga što je prvenstvena zadaća ovoga posla, odnosno procesa procesa humanitarnog razminiravanja prije svega spašavati ljudske živote, a zatim i razminiravanjem oslobađati gospodarske resurse i potencijale i na kraju, očistiti Republiku Hrvatsku od minske opasnosti. Kako bi se ovaj posao razminiranja Hrvatske mogao ostvariti u ovom periodu kako je ovim programom protuminsko djelovanje planirano u idućih 10 godina, već se ove godine poduzimaju mnogobrojne aktivnosti koje provodi Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatski centar za razminiranje. Tako smo upravo ovih dana i razriješili rekao bih agoniju državne tvrtke za razminiranje "Mungos", tako da smo napravili novu državnu tvrtku "Mungos razminiranje" d.o.o i gotovo svi djelatnici dosadašnje tvrtke "Mungos" koja je bila u velikim financijskim problemima su prešli u novu tvrtku Osigurat će se sredstva za nabavku nove opreme kako bi ta nova državna tvrtka kvalitetno, brzo, učinkovito i prije svega jeftino obavljala ove poslove, kako bi bila korektivna na tržištu razminiranja, kako ne bi ovaj posao koji je prije svega humanitarnog karaktera poprimio razmjere čistog komercijalnog posla. Isto tako sam rekao malo prije da će se trebati angažirati i znatno veći broj pirotehničara, nego što je to ove godine, pa se u vršnim godinama 2013., 2013., 14-oj planira angažirati gotovo duplo više pirotehničara, nego što ih je sada angažirano, da će negdje oko tisuću 100 i zbog toga su već i počeli programi osposobljavanja i školovanja, te prekvalifikacije za nove pirotehničare, kako se ne bi dogodilo da u tim godinama kada se planira obaviti najveći do poslova ne bi dogodio slučaj da nemamo dovoljno pirotehničara. Uglavnom ovaj plan protuminskog djelovanja smatramo ostvarivim, smatramo realnim i vjerujem da će svi sudionici u ovom poslu, a to su prije svega Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatski centar za razminiranje, "Mungos" i druge tvrtke, svako u svom djelokrugu da se ovaj plan osigurava u potrebnom, odnosno planiranom dinamikom kako bi se Republika Hrvatska što prije očistila od mina kako bi izbjegli prije svega stradavanje ljudi i kako bi sve ove za sada još blokirane gospodarske potencijale stavili u funkciju i omogućili ljudima da mirno žive na području cijele Republike Hrvatske. Hvala lijepo. razvoj i obnovu, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, obranu? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Davorko Vidović. Izvolite.

o čemu raspravljamo. Zašto? Zato što ovo nije '95. godina. Ovo je 2009. godina i možda bi bilo dobro na početku odmah samima sebi priznati da nismo uspjeli. nismo uspjeli. Trebalo bi otvoreno, samokritično bez obzira kojim vladama je riječ reći, zašto nismo uspjeli u realizaciji programa za kojega smo '98. vjerovali da je ostvariv, da je dobro sačinjen, dobro promišljen i da će dovesti do toga da 2010. godine Hrvatska bude zemlja oslobođena mina. To se naravno nije dogodilo i danas donosimo novi program, Nacionalni program protuminskog djelovanja za novo razdoblje od idućih 10 godina. Sada je prošlo 15 godina od zadnjih ratnih operacija, odnosno iduće godine će biti, jel. Za 10 godina će to biti 25 godina. Ne vrijedi se sada previše osvrtati na ono što je propušteno i što nije napravljeno, ali to ima smisla samo ukoliko ćemo anticipirati eventualno probleme koje možemo očekivati u godinama koje su pred nama na istom poslu kojega smo radili 10 godina. I čini mi se da uz dužno poštovanje nazočnim predstavnicima Vlade, državnom tajniku i direktoru HCR-a, ovdje raspravu treba provesti na najvišoj političkoj razini, oko definiranja prioriteta Hrvatske i pri tome jasno reći, koji je to prioritet razminiranje, je li je to u samom vrhu prioriteta ili je to nešto što se može s vremena na vrijeme, kako se kako se pojavljuju nove važnije stvari, stavljati onda i u drugi rang, treći rang prioriteta itd. Naime, izvjesno je jedno. Hrvatska je zasigurno, mislim da se to može i argumentirati ukoliko ima potrebe, najrazvijenija zemlja na svijetu koja ima minski problem. Dakle, zemlja koja ima apsolutno najviši BDP od svih svjetskih zemalja, koja ima relativnu razvijenost, pismenost, što god hoćete, po svim parametrima, najrazvijenija zemlja koja ima minski problem. U proteklih 10 godina smo pokazali da smo razvili sve ono što nije uspjela napraviti niti jedna, kao pretpostavku za uspješno rješavanje u poslu niti jedna druga država u svijetu. Stvorili smo pravnu infrastrukturu za obavljanje toga posla. Imamo dobre zakone. Ti zakoni, strategije, podzakonski akti itd. nisu smetnja obavljanja ovoga posla. Znači to nije razlog zašto nismo uspjeli. Stvorili smo jednu rekao bih institucionalnu inovaciju kroz formiranje HCR-a koji je postao svojevrsni ogledni primjer i uzor zemljama koje imaj minski problem, kako bi se stvar mogla rješavati. Treće. Postali smo, ja bih rekao hrvatski model protuminskog djelovanja, uvodeći u poslove razminiranja kombinirani sustav u kojem se ti poslovi financiraju ti protuminsko djelovanje realizira kombiniranim dakle pristupom u kojem sudjeluju i država i privatni sektor i nevladine organizacije, gdje imamo kombinaciju u financiranju državnog proračuna, donacija iz privrede iz privrede itd., itd. Dakle, rekao bih jedan optimalan sustav. Ja barem ne znam, a nešto se bavim ovim pitanjima zadnjih desetak godina, ja ne znam da li ijedna druga zemlja na svijetu ima to na taj način posloženo i riješeno. Sljedeće što imamo, imamo educirane pirotehničare. I ne samo pirotehničare, dakle ljude koji neposredno rade na protuminskom djelovanju nego imamo stvorenu i rekao bih drugu humanu humanu ili ljudsku ili intelektualnu infrastrukturu koja taj posao može obaviti.Dakle, mi možemo ustrojiti ovdje i visoko učilište, mi možemo ovdje ustrojit institute. Mi o tom problemu jako puno u Hrvatskoj znamo. Najzad, mi imamo i ono što malo koja druga zemlja u svijetu ima, vlastitu proizvodnju protuminskih, strojeva strojeva za razminiranje, naprava, strojeva za razminiranje koji su se pokazali kao vrlo dobri i koji se izvoze po svijetu u zemlje koje imaju taj problem. Sve to imamo, a nismo završili posao. Šta je problem? Novac. Novac. Stabilno financiranje i politička volja, prije svega, da se taj problem riješi. Nikome nije milo reći da mu to nije prioritet. Ljudi ginu. 1888 ljudi je stradalo od mina, 1888 ljudi, 500 gotovo smrtno. to je strašan problem. Ne govorim dakle o onim invalidima, o djeci koja će čitav život svoj hodati na štakama, umjetnim protezama, umjetnim nogama itd., ne govorim o silnim problemima, ako hoćete i psihološkim problemima ljudi koji žive zajedno sa svojom djecom, a u dvorištu su im ili negdje iza okućnice mine. To su veliki problemi. Treba vidjet te ljude kako oni žive. Da spomenem tu jednu dimenziju, gospodarska dimenzija. Pa kako ćemo mi biti prvorazredna turistička velesila ako nam se u Hrvatskoj turisti voze uz ceste uz koje se nalaze one trakice sa mrtvačkim glavama. A rekli smo da je turizam, ne samo da smo rekli nego stvarno očekujemo da bude jedan od pokretača, motora gospodarskog razvoja. Naš prioritet je također poljoprivreda, lovstvo. Kako ćete vi to razvijati kad imate 111 općina i gradova u Hrvatskoj od njih 555, dakle svaki peti koji je zagađen minama? Smiješno mi je da navodim ovdje argument. Mislim da je to poznato koliko je pitanje razminiranja važno. Jako je važno. Ja bih volio da se na tom pitanju gdje nisam čuo da se mi nešto previše prepiremo ni da tu ima nekakvih stranačkih interesa, da se konsenzualno uspostavi, da se konsenzualno donese odluka da razminiranje jest prvorazredni nacionalni problem ove zemlje, da to jest prvorazredni problem ako hoćete naše generacije. Mi to ne smijemo ostavljati generacijama koje dolaze, mi to moramo riješiti. Mi to moramo riješiti. I ako se tako konsenzualno dogovorimo onda trebamo vidjet kako ćemo to riješit. da potencijal koji imamo i orgver i softver i hardver i strojeve i ljude i pse stavimo u funkciju da i taj problem riješimo je moguće ukoliko osiguramo dovoljno novca. Da li je riječ o novcu kojega mi ne bismo mogli osigurati? Ako je to deset godina, nek bude deset godina. Ajde nećemo se reći za pet, nećemo reć' za četiri, ajmo napravit to za deset godina. Ali ne smije se desit više da za deset godina kažemo da ćemo to još za deset godina trebat napravit. Kako se to može riješit? Može se riješit tako, ja već godinama dajem jedan prijedlog da se utvrdi fiksni iznos iz proračuna Republike Hrvatske, predlagao sam da to bude 0,4% proračuna i taj bi novac bio više nego dovoljan da se čak bez nekakvih velikih očekivanja od donacija minski problem u Hrvatskoj riješi i prije i ranije nego što je tih 10 godina. Gledajući ovu nacionalnu strategiju, novi plan, dobro su posloženi prioriteti, dobro je posložena i dinamika. Dobro je što se predviđa nekakav rast pa onda polagani pad, jer tu imamo i tvrtke, to je i gospodarska aktivnost. I dobro je da se i izvidom eliminira ili reducira ta minska sumnjiva površina i da je to sada ušlo u ozbiljne planove, jer do sada se mislilo da ono što nije neposredno fizički razminirano da to nije da to nije riješen problem. Ne, danas se to na kvalitetan način može rješavati i reducirati i kroz razminiranje i kroz redukciju i općim izvidom i na sva ta tri načina zapravo rješavati minski problem. Dakle, ako mi osiguramo i potrudimo se kod izrade proračuna to napraviti, mi više nemamo problema. Mi imamo institucije, imamo tvrtke koje taj posao rade i one će taj posao doraditi. Drugo, znate mene čudi kako je to hrvatska javnost poprilično mirno primila činjenicu da jedna tvrtka, privatna tvrtka u kojoj istina država Hrvatska ima veliki udio kao što je INA, duguje Hrvatskoj 2 milijarde kuna. Preko toga se prešlo, a riječ je o iznosu koji je veći od onoga što će se ubrat haračem i što će se recimo ostvariti povećanim PDV-om. To je više para od toga. A recimo te dvije milijarde kuna su polovica ukupno predviđenih sredstava za 10 godina za rješavanje minskog problema. Polovica od tog ukupno predviđenog novca. Možda država može napraviti aranžman da pomogne INA-i. Ne morate sad iskeširati 2 milijarde kuna, ali evo obročno ćete to otplaćivati tako da ćete financirati poslove razminiranja u idućim godinama koje dolaze. još jedan mogući izvor financiranja o kojemu sam prije par godina također nešto govorio. Hvala bogu okućnice su sada uglavnom razminirane ili su bile u prvom redu prioriteta. Ostaju nam poljoprivredne površine, oranice. Zašto država koja je većinski vlasnik tog zemljišta to ne da u koncesiju i onome koji to razminira plati razminiranje, dade da to koristi idućih 10, 20 godina. Ne znam treba izračunati koliko bi to bilo. koliko bi to bilo. Recimo i na taj način umanjimo troškove, a ubrzamo cjelokupni proces razminiranja u Hrvatskoj u godinama koje dolaze. Dakle, podržavam plan. Mislim da je dobar. Ciljevi dobro postavljeni, prioriteti dobro postavljeni, realan ali bez policijske volje koju ćemo mi iskazati i potvrditi problem se ne može riješiti. I još jedno pitanje koje bi bilo dobro u kontekstu rasprave o protuminskom djelovanju postaviti. Mi naime u Hrvatskoj se bavimo ili zakonski smo regulirali samo područje minski sumnjivog prostora kada je riječ o protuminskom djelovanju. A što je sa onim područjem koje nije i koje se ne nalazi u tim zonama. Evo sad se tu kako se zove Duboki jarak i problem tih neeksplodiranih ubojitih sredstava koji se može pojaviti izvan tih prostora nema zakonske podloge zapravo da se u tu priču uđe barem kada je riječ recimo o HCR-u. Sugeriram da se područje razminiranja ili protuminskog djelovanja u tim područjima riješi posebnim zakonom. Da li će to biti Zakon o razminiranju ili kako će se zvati to je sada drugo pitanje, ali ne smijemo to ostaviti izvan zakonske regulative. Molim vas kolegice i kolege da budemo maksimalno tu rekao bih kompatibilni sa potrebama Hrvatske kao zemlje i da izvršimo svim sredstvima pritisak na one koji će ipak u konačnici a to smo valjda i mi donositi odluke o tome da se taj novac za razminiranje Hrvatske osigura. Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, gospodine ravnatelju Hrvatskog centra za razminitranje, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske za nadolazeće desetogodišnje Kad govorimo o protuminskom djelovanju onda mislim da na početku mislim da na početku svakako trebamo spomenuti ljude i to prije svega one ljude koji danas više nisu među nama, koji su na žalost žrtve stradavanja od mina. od početka ratnih djelovanja od 1991. godine do 2008. godine u minskim incidentima je stradalo 1888 osoba i od njih 492 osobe na žalost smrtno dok su 1103 osobe zadobile teške tjelesne ozljede. Također mislim da kad govorimo o protuminskom djelovanju trebamo spomenuti i one ljude koji su u stvari taoci mina kojima nadomak njihovih dvorišta djeca ne mogu igrati nogomet, oni ljudi koji ne mogu mirno otići u svoje polje jer ne znaju da li će se vratiti. takvih ljudi ima preko 20% u Republici Hrvatskoj jer čak 12 županija, 111 gradova i općina spada u minski sumnjivi prostor u Republici Hrvatskoj i iznosi 954.4 kilometra Naravno ovdje je već bilo riječi o tim županijama koje su zahvaćene minama. No, ne mogu ne spomenuti jedan podatak koji je je zabrinjavajući a to je da gotovo 50% mina od ukupnog broja postavljenih mina jest u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. I naravno, treba spomenuti one ljude koji nam osiguravaju da se prostor Republike Hrvatske očisti od mina, a to su naši pirotehničari kojima treba sa ovog mjesta zahvaliti kao i njihovim obiteljima koji dnevno strepe i pitaju se da li će se živi vratiti kući. Jer sjetimo se evo i nedavnog slučaja u Petrinji gdje je na žalost jedan mladi pirotehničar izgubio svoj život, a nedavno i jedna civilna osoba. Naravno, u cijeloj toj hijerarhiji ljudi koje sam danas spomenula treba reći da i ljudi koji rade u Hrvatskom centru za razminiranje i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Hrvatske čine velik dio operative i osmišljavanja svih projekata i programa o kojima mi danas u Hrvatskom saboru raspravljamo. Naravno uz njihovu pomoć osiguravamo da prostor Republike Hrvatske postepeno postane slobodan od minskog onečišćenja. Sasvim je jasno rečeno da su do sada u razminiravanju prioritet predstavljali infrastrukturni objekti, područja gdje žive ljudi, obnova trafostanica, izgradnja auto-cesta, kanali prvog i drugog reda, nasipi, područja koja su u neposrednoj blizini naselja. Sigurno je i mi smo to uvijek iz HSS-a upozoravali da je važno u prioritete uvrstiti i poljoprivredno zemljište, šumsko zemljište, ali isto tako i obnovu lokalne infrastrukture. Tu posebno mislim na kanale trećeg i koji su minirani i zbog takvog statusa nije ih moguće održavati, a onda oni zarastaju i posljedica je plavljenje oranica. Taj problem je naravno najviše izražen uz hrvatsko-mađarsku granicu. Ali isto tako uz te kanale i dijelovi obala, rijeka su nedostupni zbog minske zagađenosti i onemogućen je u stvari program, provedba programa zaštite od poplava. Ne treba posebno naglašavati da je poljoprivredno zemljište izuzetno važno svakom poljoprivredniku koji se želi baviti ozbiljnom proizvodnjom, iako znamo da je praktički 12 županija označeno minski sumnjive županije, znači više od polovice sigurno je da žurno treba pristupiti razminiranju upravo poljoprivrednog zemljišta, zemljišta, iskoristiti programe Europske Komisije koji su namijenjeni poljoprivrednoj proizvodnji do ulaska u Europsku uniju, a kojima je cilj povećanje poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Također želim naglasiti i to da su upravo takve površine, zbog toga što nisu bile tretirane pesticidima i herbicidima pogodne za razvoj ekološke proizvodnje hrane. podržavamo osnovne ciljeve Nacionalnog programa protuminskog djelovanja. Smatramo da su oni realni, premda iskreno naravno da bi voljeli da rok uklanjanja mina bude puno kraći i da sredstva koja su potrebna za taj proces budu na vrijeme osigurana kako bi se ustvari taj program mogao i provesti. U razdoblju od 2009. do 2019. godine aktivnostima razminiravanja i redukcije koje bi obavljale tvrtke za razminiravanje i Hrvatski centar za razminiranje reducirao bi se prostor i naravno i razminirao u površini od 756,5 kilometara kvadratnih i za te aktivnosti je potrebno osigurati nešto više od 4,1 od 4,1 milijardu kuna, što zasigurno je izuzetno velik novac, i osim državnog proračuna Centar za razminiranje do sada je ulagao napore u pronalaženje različitih donatora fizičkih i pravnih osoba, ali ne treba ovdje zaboraviti i zajam Republike Hrvatske kod Svjetske banke koji je također značajan jer je u iznosu od 222 milijuna kuna. Naravno da se u cijeloj zajednici i na različitim simpozijima među stručnjacima i znanstvenicima raspravlja o mogućnostima smanjenja definiranih ili procijenjenih minski sumnjivih površina, uporabom jasnih, pouzdanih metoda kojima je krajnji cilj smanjenje cijene troškova o kojima cijelo vrijeme govorimo, o čemu je govorio i državni tajnik i kolega prije mene, ali isto tako veća brzina rješavanja problema te jednako sigurna garancija zemljišta vraćenog na korištenje kakva je nakon razminiranja i pretraživanja, jer to mi se čini izuzetno važnim spomenuti da kad se neko područje razminira ljudi koji ga dobivaju na korištenje budu sigurni da je to doista čisto, odnosno da više nije zagađeno minama. Mogu reći da je procjena nas u HSS-u da je ovaj plan doista ambiciozan, no on mora biti upravo takav jer analize pokazuju da su velika šumska područja, poljoprivredna zemljišta u dubini svojih površina u kojima su vršene borbe, odnosno radna djelovanja zasigurno prostori za redukciju temeljem propisanih metoda i pouzdanosti podataka, te analizi formiranog ekspertnog tima Hrvatskog centra za razminiranje i njihovih vanjskih suradnika. Hrvatski centar za razminiranje u proteklom razdoblju, uz pomoć norveške Vlade izgradio je u svijetu najmodernije sustave i doveo ih u operativnu uporabu kao što je SKAN SKAN centar koji je omogućio skeniranje vojnih karata, njihovo geo kodiranje, geo referenciranje sa nizom vrijednih podataka za analizu bojišnice. Nadalje orto foto u službenim mjerilima daje potpuno ažurnu sliku svih područja sa definiranim MSP-om. Krajnji domet i pomoć za analizu je nedavno uvedena 3D projekcija koja omogućuje trodimenzionalni pregled prostora sa slojnicama, nagibima terena, također koristeći orto foto što omogućuje kvalitetnu analizu svih relevantnih podataka, a koji …/Govornica se ne razumije./… omogućuju odluku o isključenju određenog prostora iz minski sumnjivog. da smo doista visoko rangirani u svijetu kad je riječ o tehnologijama, metodologiji koju koristimo za detektiranje minski sumnjivog područja. Zbog toga vjerujem da planiranim pristupom u odabiru poligona za redukciju i svim navedenim analizama biti će moguće ostvariti planirane površine u nacionalnoj strategiji, te brže i jeftinije vratiti površine na uporabu što i je strateški cilj zasigurno i Vlade Republike Hrvatske i ovog Sabora. Svima onima koji se bave poslovima razminiranja, svakako želim u ime Kluba zastupnika HSS-a izraziti riječi zahvale, jer su doista evo do sada napravili velik posao i vjerujem da će upravo ovaj program razminiranja za slijedeće desetogodišnje razdoblje, nakon što dobije podršku Sabora biti i realiziran ovom dinamikom kako je predviđeno i da će, nadam se evo i Republika Hrvatska uskoro biti slobodna od mina. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospodine ravnatelju HCR-a. Klub Hrvatske narodne stranke dosad je redovito podržavao vaša izvješća, davali smo određene prijedloge, sugestije da se unaprijedi vaš rad, ali sam danas molio od kluba HNS-a da mi dozvoli da odstupim od dosadašnjeg načina i dosadašnjih osvrta na vaš rad. Naime, u 14 sati bio sam nazočan jednom našem odboru, razmatrali smo projekte i programe koje financira jedna zaklada, tražili smo da se sve oštrije, sve jasnije traži traži i inzistira od onih koji troše i dobivaju novac poreskih obveznika, budu vrlo precizni kako bi opravdali svaku kunu koju dobiju i troše. Ovo pred nama je program razminiranja u slijedećih 10 godina. Ja se nadam, kolegice i kolege, da ste stigli prelistati taj program. Do stranice 20, od ukupno 27 stranica imate osvrt na dosadašnje i sadašnje stanje. Dakle povijest. A onda imate na 22 stranici osnovni ciljevi koji se žele postići. Onda imate od 23 do 27 stranice nazovimo to programom. Dakle, 5 stranica ovog programa teško je 4 milijarde i 200 milijuna kuna. Svaka stranica teška je 800 milijuna kuna. Svaka riječ na ovom papiru teška je 2 do 3 milijuna kuna. Prvi dojam kada čitate taj program nije u skladu s onim što smo čuli od mojih prethodnika. Definicije dosta nejasne. Pročitat ću neke od njih. Brojevi se razilaze u odnosu na prethodna izvješća koja smo dobivali. I moram reći da oni koji su pisali ovakav program kod mene ne ulijevaju ni malo povjerenja da će taj program i realizirati. Drugi dojam, razminiranje danas u hrvatskoj postao čini mi se unosan posao, ali za jedne, a obiteljska tragedija za druge. To nije dobro. Kolegice i kolege, da li ste primijetili da je u zadnjih ne znam 7, 8 godina broj tvrtki koje se bave ovim poslom porastao sa 4 na 20 i nešto tvrtki. Toliko voditelja tvrtki, toliko ureda, toliko dodatnih kojekakvih troškova tih tvrtki, ali očito se to nekome isplati. Količina novca koji ulazi u sustav, '98. godine, dakle prije 11 godina, je to bilo oko 70 milijuna godišnje, a onda u zadnjih 5, 6 godina je to između 250 i 350 milijuna. Dakle, znatno više sredstava, 4, 5 puta više tvrtki koje se tim poslom bave, a ja vas pitam da li ste možda pogledali neka ranija izvješća? Ja sam se bio kao predsjednik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije jako angažirao da pomognem i da naša županija, naši gradovi i općine, pa i talijanski gradovi s kojima smo imali veze, zatim Vijeće Europe, njihova asocijacija lokalnih demokratskih agencija i mnogi drugi pomognu u tom procesu, da daju sredstva, da se pokuša i iz međunarodnih izvora taj proces ubrzati. I tada, sjećam se iz HCR-a imali smo ugledne goste koji su nam rekli, to je bilo 2002. godine, čini mi se, može plus minus jedna godina, da u Hrvatskoj još ima prostora kojeg treba razminirati. U ovim podacima koje imamo danas pred sobom brojke se bitno razlikuju. Osim toga, ako su te brojke koje su nam tada date, a pogotovo ove ovdje točne, onda u zadnjih 10 godina razminirano je puno više prostora nego što ćemo ih razminirati u sljedećih 10 godina, a imamo znatno više sredstava. To su zanimljivi brojevi, vrlo zanimljivi brojevi. Ja bih volio jasno da vidimo što i kako se dogodilo sa tim brojevima. Zatim, da nam malo pojasnite sam HCR. To nemamo ovdje osim podatka da će otprilike HCR trošiti oko 50 milijuna kuna godišnje, da će to biti u desetogodišnjem razdoblju preko pola milijarde kuna. kuna. Dakle, svaka sedma kuna će otići u HCR. Koliko djelatnika ima tamo? Kolike su plaće tih ljudi koji nadziru proces razminiranja ispred države i svih nas ovdje? Malo više podataka oko trošenja sredstava za znanstveno-istraživački rad koji se spominje. Znanstveno vijeće, Centar za testiranje, postali smo članicom NATO-a. Da li s njima surađujemo? I oni imaju znanstvene odbore, da li NATO obećava jednoj sada punopravnoj članici pomoć u ovom segmentu? Podsjećam da smo trebali dobiti još niz drugih podataka. S druge strane vrlo precizni podaci, još ima točno 103 tisuće mina koje treba izvaditi. Dakle, neke stvari nisu po nama prikazane onako kako su trebale biti prikazane, a dozvolite mi da pročitam nekoliko rečenica iz ovog zadnjeg dijela kojeg bi nazvali programom. "U istom razdoblju redukcijom minski sumnjivog prostora planira se reducirati minski sumnjivi prostor veličine 370 kilometara kvadratnih." I onda pojašnjenje što je to redukcija. "Pod redukcijom se podrazumijeva isključenje površina iz minski sumnjivih provedbom poslova" , tako stoji doslovce, "razminiravanja i dodatnih cjelovitih analiza poligona u … Sada, ja sam pokušao sebi neke stvari malo pojasniti. Ja vjerujem da je to autorima teksta jasno, ali za nas koji se ne bavimo tim poslom možda je trebalo biti malo biti jasniji, koncizniji. sad ću pročitati još dvije definicije koje smo dobili: "Pod poslovima razminiravanja nadalje u tekstu podrazumijeva se razminiravanje i pretraživanje minski sumnjivog prostora." To je razminiravanje, a onda pod redukcijom se podrazumijeva "isključenje površina iz minski sumnjivih provedbom poslova razminiravanja i dodatnih cjelovitih analiza minski sumnjivih prostora." Ponekad teško uopće razlikujete jedno od drugoga. A onda još stoji pored te dvije bazične aktivnosti da će "općim izvidom se planira smanjiti minski sumnjivi prostor", to je u dodatku, kvadratnih, a radi se o dodatnim istražnim radnjama na šumskim područjima i prostoru makije i krša. općim izvidom se planira smanjiti, kako se zna da se neće naići na mine, da taj proces neće biti znatno teži nego što će to ovdje predviđeno biti moguće samo izvidom učiniti. Dajte nam malo molim vas pojasnite odgovore na neka pitanja koje sam postavio pa možemo onda još neke stvari u u pojedinačnim raspravama mogu još eventualno postaviti niz drugih pitanja. Evo ovo drugo odustajem da ne dužim previše. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici i gospodo iz Vlade. Kao kirurg sam imao žalosnu da kažem priliku i operirati, uglavnom amputirati ljude koji su pa i djecu koji su zadobili ozljede u minskom polju ili od minsko-eksplozivnih sredstava na mjestima koja nisu bila označena minskim poljima. Zaista kao liječnik sam vidio grozne stvari i ozljede koje su ostavile teške posljedice i teške invalidnosti kod ljudi koji su bili ozlijeđeni minsko-eksplozivnim sredstvima. Dakle, prema ovom izvješću ili prema prijedlogu nacionalnog programa i ujedno i izvješću, razvidno je da je od minsko-eksplozivnih sredstava ozlijeđeno ili stradalo tisuću 888 ljudi, od čega 500 smrtno. Dobrim je tijekom krenula ova rasprava i svatko od nas koji sudjelujemo u njoj smo uočili pojedine i dobre strane, ali pojedine i nejasnoće koje se mogu vidjeti u materijalu. U proljeće U proljeće ove godine bila je još jedna rasprava u svezi sa ovom tematikom, točnog se naziva ne sjećam, ali znam da sam tada raspravljao kako je Europske unije i Europska komisija bila raspisala natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava za razminiranje u Europi. I tada sam rekao, a izvješten sam od Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, da Hrvatska nije bila podnijela kandidaturu na natječaju koji je tada raspisala Europska komisija. Javila se Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje koja je i ishodila određena sredstva. Prije dva dana sam bio u jednom susretu. Susreo sam se sa jednim vlasnikom privatne tvrtke koja radi na razminiranju. I znate koji mu je najveći problem u organizaciji razminiranja? Pronaći liječnika sa stručnim ispitom, tako je propisano koji bi išao na razminiranje. Oni muku muče, svaka firma, da nađu liječnika koji bi išao, iako je to za liječnike bezopasan posao, iako su oni potpuno sigurni i relativno je to dobro plaćen posao da bude liječnik uz ekipu koja ide na razminiranje. Ali nažalost kažem muku muče da da dobiju liječnika, bilo da je on u mirovini, pa ima slobodnog vremena ili nekakav mladi liječnik koji još uvijek nije riješio svoj posao, rad na određeno ili neodređeno u nekoj zdravstvenoj ustanovi. I jedni i drugi su zapravo pomalo neadekvatni. Ali Bože moj, propis je da bude liječnik sa stručnim ili državnim ispitom. U tom razgovoru sa dotičnim gospodinom malo se žalio i na nisku cijenu razminiranja kvadratnog metra, a priupitao je što će biti sa njegovim djelatnicima kada daj Bože da se ovaj program razminiranja provede do 2019. godine? Što će biti sa ljudima koji su po struci pirotehničari? Kud s njima, što dalje s njima? Evo to su neka pitanja iz istinskog života, iz realnog života i ljudi koji rade na tom poslu. Da točno je da evo kao HDSSB i u našim programima, iako nije vrijeme politikanstvu i političarenju je prioritet, pogotovo što dolazimo iz Slavonije i Baranje razminiranje Jedan od prvih prioriteta uz navodnjavanje i neke druge. Naime, iz ovih materijala proizlazi da je od 12 županija koje su zagađene minama, gotovo u svim elementima i oranicama i u šumskoj površini, Slavonija i slavonske županije, njih 5, Brodsko-posavska, Osječko-srijemska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska, kada se ukupno zbroji te površine zagađene minama, one zapravo nose trećinu cijelog minski zagađenog prostora, trećinu. Slavonske županije ukupno zauzimaju 20% površine ili jednu petinu površine Republike Hrvatske. To govori da oranice i šume, koje su zapravo i glavno bogatstvo i glavna djelatnost koja se tamo obavlja, dakle poljoprivreda, lov, proizvodnja drveta, su upravo te djelatnosti dobrim dijelom ugrožene ugrožene ili reducirane upravo zbog prisutnosti minsko-eksplozivnih sredstava na površinama ovih 5 slavonskih županija. Ja sam nešto računao gospodo iz Vlade i ovdje u vašim statistikama piše da je ukupno razminirano do sada. Kada bismo tom dinamikom išli, onda bi za 960 kilometara kvadratnih površine Republike Hrvatske, što iznosi 2% površine ukupnog teritorija Republike Hrvatske. 2%, jer Hrvatska je 56 tisuća kvadratnih kilometara, trebalo 36 godina ovom dinamikom kako je do sada išlo. Zbog toga sam u neku ruku, neću reći sretan, ali zadovoljan, kada bi mogli ovu projekciju koju ste ovdje napravili, da do 2019. godine očistimo Republiku Hrvatsku od mina, ja bih zaista bio presretan. S obzirom da tempo kojim je do sada išao nije bio dobar i taj tempo, dakle tim tempom kada bi nastavili, onda bi se razminirali do 2045. godine ne prije. Ako je ovo 2019. to je zaista redukcija, redukcija ne mislim onog vašeg minskog prostora, nego vremenska redukcija koja bi bila odlična i savršena kada bi se to tako obavilo. A da bi se to obavilo, da bismo 2019. godine bili država sigurna od mina, dakle potpuno sigurna od mogućnosti daljnjeg ozljeđivanja i ranjavanja minama, su bitni oni elementi koje je kolega čini mi se Vidović ovdje govorio, dakle stabilno financiranje. Zapravo financiranje razminiranje je i financiranje u neko buduće gospodarstvo jer razminiranje ima zaista i gospodarsku dimenziju. Netko je ovdje govorio o turizmu i da u svakom slučaju vijest i vijesti o tome da Hrvatska država ima 2% nerazminiranog teritorija kod nekih ljudi stvara određeni animozitet prema dolasku u našu državu kao turist. Međutim, govorio sam i o ovoj drugoj dimenziji, ne samo turističkoj, nego li i poljoprivrednoj, nego li i lovnoj, nego li i šumskoj. I nadalje, donešen je ovdje i Zakon o golf igralištima. Od ovih površina ja nisam našao točno koliko je to površina u vlasništvu države, a koliko u privatnim rukama, Zakon o golf igralištima. Pa ovako jedan mali prijedlog, jedna digresija, ima li interesenata i kod stranih ulagača i investitora da se određena područja koja su možda zanimljiva reljefno i ostalo za golf igrališta, da onda investitor ujedno napravi i razminiranje u sklopu kažem investicije za golf igrališta, a znamo da su golf igrališta po zakonskim okvirima minimum negdje 70 hektara. Ja sam i svi smo mi svjedoci donatorskim konferencija koje se održavaju za Ruandu, za Burundi, za Kongo, Brazavil ili ne znam kako se već zovu … /Govornik se ne razumije./… itd. Ja dugo ne pamtim da je u Hrvatskoj održana nekakva donatorska konferencija sa određenom zakuskom ili kako se to kaže domjenkom tako je, hvala gospodine potpredsjedniče, kako bi eventualno u tom malo i glamuru i celebrityju isposlovali i nešto donacija nešto donacija za Republiku Hrvatsku. Pa nisu se valjda svi odrekli ovako lijepe zemlje i svi oni koji dolaze ovdje i zbore i vide ljepotu naše domovine, da baš nitko ne želi pripomoći. Mislim da pri tome treba i jedna dobra organizacija da se to učini, jedna nova donatorska konferencija za razminiranje Republike Hrvatske. Ovo je samo ideja za razmišljanje. Vidimo da je u financiranju razminiranja uglavnom Republika Hrvatska od 2,8 milijardi kuna izdvojila iz svojih proračuna 1,56 milijardi kuna, uzeli zajmova od Svjetske banke i ostalih institucija 202 milijuna kuna, pravne osobe 500 milijuna kuna, a evo ova pomoć uglavnom stranih pravnih ili fizičkih osoba iznosi samo 470 milijuna kuna. E sada, kada gledamo koliko nam je potrebno za provođenje ovoga programa, ajmo ovu projekciju ako možemo ove stavke koje sam zadnje sad pročitao, dakle ove nazive pravne osobe, ne bismo li postigli više novaca, dobili više novaca, da nam netko sponzorira i donira, dakle u ovom drugom segmentu jer znamo u ovoj situaciji recesije, globalne svjetske krize da je i proračun Republike Hrvatske vrlo tanak i da je teško izdvojiti ta sredstva iz proračuna. Zbog toga sam govorio o ovim donatorskim konferencijama. Podatak o tome da je 111 općina i gradova zahvaćeno ili na minsko sumnjivim prostorima sa 980 tisuća stanovnika, ja bih rekao da s to nekako poklapa sa brojem kilometara, dakle 970 tisuća stanovnika, 960 kilometara kvadratnih Republike Hrvatske. Dakle, tisuća po kilometru nerazminiranih površina. Dakle, u ovom materijalu koji prikazuje dosta egzaktno sve podatke, od ukupnih sredstava i broja tvrtki do naprava kojima se služe naše tvrtke kod razminiranja pa nadalje do podataka o površinama, kažem evo od ukupno 954 kilometra 323 metra Slavonske županije, kvadratna kilometra. Trećina, ne gotovo nego točno trećina. Nadalje, od ukupno minsko sumnjivih površina, oranice, livade i pašnjaci koje zauzimaju 269 kvadratnih kilometara, Slavonija 102 kilometra. Slavonija 352 kvadratna kilometra, više od polovice. Dakle, u svakom slučaju za regiju iz koje dolazim bilo bi jako poželjno i pozdravio i nastojat ću da se da se i držim palčeve i Vladi Republike Hrvatske i ministarstvu i svim onima koji rade na ovome, od HCR-a pa nadalje, da se ovaj prijedlog odnosno Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske provede i kamoli sreće da 2019. godine imamo očišćenu Republiku Hrvatsku od mina. Točno je da ni meni nije jasno, kao i gospodinu Doriću, na kraju ovi pojmovi koji su napisani na kraju ovog cijelog materijala, ali ja se nadam da oni koji koji su pisali ovaj materijal da oni znaju o čemu se radi. Dakle minska opasnost, minski sumnjiv prostor pa redukcija to su neki pojmovi koji su se malo izmiješali. Ali sve u svemu, razminirati do 2019. godine 950 kilometara bilo bi veliki uspjeh. S obzirom na ovaj tempo, neću reći da sam ni pesimist ni optimist, držim nam svima skupa fige. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, poštovani ravantelju Hrvatskog centra za razminiranje, kolegice i kolege zastupnici. Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj Prijedlog Nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske. Svoje izlaganje započet ću zaključcima sa rasprave o Izvješću o provedbi plana humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2008. godinu a oni glase: Znači, tad smo ukazali da dovršetak revizije cjelokupnog prostora Republike Hrvatske mora biti obavljeno što odgovornije, stručnije i kvalitetnije jer je upravo to osnova na kojoj se baziraju svi planovi jedinica lokalne i područne samouprave, a upravo o tome ovisi i učinkovitost ali i opravdanost trošenja sredstava državnog proračuna i donacija. Nadalje, u cilju sigurnosti svih građana Republike Hrvatske, a njih je oko 900000 koji žive u okruženju treba nastaviti sa održavanjem oznaka koje upozoravaju na opasnost od mina. Nadalje, kredit Svjetske banke iskoristiti za razminiranje što prije jer kapacitete za to imamo, a imamo i organizacijske i tehničke mogućnosti. I dalje, rekli smo i tad da očekujemo što prije strategiju, odnosno novi Nacionalni program protuminskog djelovanja. I evo, danas je on na dnevnom redu ovog Visokog doma. Podsjetit ću, protuminsko djelovanje uključuje mnoge aktivnosti kojima se nastoji ublažiti socioekonomske, sigurnosne i ekološke i druge posljedice minskog problema, a svrha tog programa je otklanjanje utjecaja tog problema na ljude u cilju sigurnosti u prvom redu sigurnosti stanovništva ali i stvaranja uvjeta za razvoj gospodarstva i društva u cjelini uključujući brigu o žrtvama, ali i pridržavanje odredbi potpisanih međunarodnim konvencijama. Dakle, ono uključuje poslove humanitarnog razminiranja, edukaciju, pomoć žrtvama mina, ali i uništavanje uskladištenih zaliha mina. Donošenju ovog prijedloga Nacionalnog programa protuminskog djelovanja do 2019. godine prethodilo je višegodišnje po strogo propisanim pravilima definiranje veličine i strukture minskog problema u Republici Hrvatskoj. Rezultat ukupnih aktivnosti protuminskog djelovanja od '91. do danas dosta dobro i precizno je definiran, obilježen je minski sumnjiv prostor, njegovo značajno smanjenje, te smanjenje minskih incidenata i broja žrtava, ali i ispunjenje obveza po potpisanim konvencijama. A evo kako minski problem izgleda danas, odnosno krajem 2008. u brojkama. On je na razini 954,5 km2 i prostire se na području 111 gradova i općina. Znači na 19, skoro 20% jedinica lokalne i područne samouprave unutar 12 županija i obilježen je sa 15000 oznaka minske opasnosti. Definiran minski sumnjiv prostor čini 2% kopnenog prostora Republike Hrvatske na kojem živi 921000 stanovnika. U strukturi minski sumnjivog prostora šume i šumski prostori čine 58,4%, 58,4%, poljoprivredne površine 28,2, makija i krš 11,5, okućnice 0,5, infrastrukturni projekti 00,2% i ostalih površina je 1,4%. Evo zašto ovo nabrajam? Sve je to do sad i opširno je izvješće. Sve je to, na svemu tome se radilo do sad u proteklih deset godina. I prema procjenama Hrvatskog centra za razminiranje na ovim navedenim površinama ima preko 100000 različitih mina. Kakvi su kapaciteti danas? U Hrvatskoj znači isto krajem 2008. godine 27 pravnih osoba ima odobrenje za obavljanje poslova razminiranja. To je 26 trgovačkih društava i nevladina udruga Norveška narodna pomoć u kojima je zaposleno 586 pirotehničara koji raspolažu sa 48 pasa za detekciju mina ali i 57 strojeva. Strojevi su, ovdje ću zastati, su doprinijeli povećanju ukupnih mogućnosti smanjenju cijene sigurnosti i pouzdanosti razminiranja i to je izuzetno značajna uloga ulaganja u u strojeve. A znamo, evo čuli smo i danas ovdje da su oni i naš i dobar, osim što nam pomažu i dobar izvozni proizvod. Mogućnosti ovih kapaciteta su do 67 km godišnje. I u ovom programu je navedeno i to da se 80% od ukupnog MSP-a može obaviti strojno 20% isključivo metodom ručne detekcije odnosno kombiniranim metodama. još jedna pretpostavka da je od ukupnog minski sumnjivog prostora za razminiranje planirano 268 ili 28%, za pretraživanje 684 km2 ili 79%, a općim izvidom planirano je 198 198 km2. Ciljevi ovog programa koji je danas pred nama je u potpunosti otkloniti minsku opasnost do 2019. godine ali i programima edukacije obuhvatiti i cjelokupno stanovništvo koje živi u minskom okruženju. Ali jedna velika, izuzetno teška je pružati skrb i rehabilitaciju žrtvama a njih je iz ovog izvješća vidimo znači preko 1000. I uglavnom više od 2/3 žrtava su sa teškim tjelesnim ozljedama. I još jedan zadatak je ovdje postavljen i vrlo značajan je pozicionirati i promovirati hrvatski sustav protuminskog djelovanja u Međunarodnoj zajednici, a tu zaista imamo što ponuditi. To su domaći kapaciteti strojeva, međutim tu su i znanja i tehnologije. Dakle, ciljevi su dobri. Način ostvarenja ovih ciljeva dosta dobro su definirani programom i što se tiče i razminiranja i redukcije i općeg izvida. Ali ovdje ima prostora za odgovoran i precizan rad, jer kao što sam već prije rekla o definiranju ovih aktivnosti značajno ovise troškovi razminiranja pa pa i potrebna sredstva za isto. Što se tiče prioriteta predlažem, znači poštujući postavljene kriterije koji su zaista dobri predlažem i kontinuirana usklađenja i uvažavanja jedinica i lokalne i regionalne samouprave zbog praćenja i ubrzanog razvoja pojedinih područja. Želim ukazati još nešto da ima prostora za poboljšanje, znači i korištenja kapaciteta koje posjedujemo ali i korištenja rezultata znanstveno-istraživačkog rada Hrvatskog centra za razminiranje. Znači, to su otvorene mogućnosti koje možemo puno više po mom koristiti nego što ih do sad koristimo. Govoriti o ovoj problematici ne spomenuti žrtve ne bi bilo dobro. Do sada je evo od 1998. godine do 2008. ukupno za razminiranje utrošeno 2,7 milijardi kuna i certificirano znači oslobođeno od mina sa certifikatom 280 km2. je rekao da su kolega je rekao da su donacije nešto male 473 milijuna kuna. To je izuzetno visok postotak donacija u odnosu na sve druge korisnike takvih potpora. Ovako, u istom ovom razdoblju znači od '98. do 2008. bilježimo 289 stradalih u 211 incidenata, ali to je manje nego samo u 1995. godini. Znači za ovo razdoblje od 10 godina je manja su stradavanja nego samo u '95. godini. Od toga je stradalo 106 osoba smrtno, 120 s teškim tjelesnim ozljedama. Pirotehničara je u tom periodu stradalo 59, od čega 23 smrtno i 29 sa teškim tjelesnim ozljedama. Podsjetit ću i da je ukupno stradalo 69 djece, od kojih 12 smrtno u dobi do 18 godina, a 36 teško stradalih i 16 lakše. Izvan MSP-a stradalo je 65 djece, uglavnom …/Govornica se ne razumije./… kojeg ova problematika i ova strategija niti ne dodiruje. Od početka ratnih djelovanja, znači od '91. do kraja 2008. u minskim incidentima ukupno, već smo čuli, ali treba ponoviti stradalo je 888 osoba, od kojih 493 smrtno, a tisuću 103 osoba zadobilo je teške tjelesne ozljede. Iako je vidljiv trend smanjenja broja žrtava, svjedoci smo da na žalost i u 2009. stradavaju i civili i pirotehničari. Evo spomenut ću da samo na području Zadarske županije, zato što je to županija sa najvećim stradavanjima, spomenut ću da je imala rat nakon rata. Od '91. stradalo je 284 osobe, od toga 99 smrtno, a u periodu od '94. do '97. stradalo je znači 137 osoba. Gotovo isto do '94. i nakon rata od '94. i do '97. Onda se naglo, na sreću, smanjuje broj stradalih u ovoj županiji. Ukupan broj stradalih pirotehničara, od '91., znači u 123 nesreće stradalo je 195. prije par dana obilježili smo i 11 godišnjicu stradavanja pokojnog Filipa Gaćine, Primoštenca, branitelja Domovinskog rata, poznat obadva, oba su pala, koji je stradao u Zadarskoj županiji, a prije mjesec dana sahranili i pokojnog Marina Beretina koji je stradao u Sisačko-moslavačkoj županiji. Znači iako se broj stradavanja značajno smanjuje, recimo Zadarska županija je bila godina bez stradavanja ili bez minskih incidenata i 2005. i 2006. i 2008. i 2009., 2007. je bila iznimka u ovom nizu, nadam se da ćemo niz nastaviti bez stradavanja. Stradavanja i ova o kojima sam rekla ukazuju na još uvijek prisutan minski problem, ali i na njegovu veličinu i potrebu rješavanja. Ovaj klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati ovaj Prijedlog programa protuminskog djelovanja znači, a zbog svog evo i osobno dugogodišnjeg iskustva u ovom području bila sam slobodna ukazati na određene mjere koje u operacionalizaciji ovog programa treba uvažiti, a u cilju su ovog programa. Samo ću se ovdje još osvrnuti. Složila bih se sa gospodinom, sa kolegom Vidovićem da je ružno vidjeti table upozorenja na pojedinim područjima. Budući da dolazim evo iz iz turističke županije, ću reći da je odgovornije, puno odgovornije ovako, ružno je vidjeti, ali ovako je odgovornije. Još jedanput ću ponoviti odavde, turističke destinacije su čiste, komunikacije do turističkih destinacija su čiste od mina, a ono što nije čisto postavljene su oznake i upozoravaju. Tako je. Mislim da je to dobar, odgovoran način ne žmiriti pred ovim problemom kojeg imamo. Hvala sati i 3 minute isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta, pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Na samom početku izlaganja želim reći da ću podržati donošenje ovog dokumenta, iako smatram da ovaj prijedlog ima mnogo ozbiljnih slabosti i nedostataka. Najozbiljnijom slabošću ovog dokumenta smatram njegovu nedovoljnu ambicioznost, za razliku od nekih prethodnih kolega i kolegica, u rješavanju ovog rekla bih najgorućijeg problema hrvatskog društva. Pomicanje rješavanja ovog problema na 2019. godinu, dakle tek za 10 godina čini mi se neambicioznim rokom, posebice kada se ima na umu da se Republika Hrvatska, pa tako i u ovom dokumentu voli ponosno predstavljati kao zemlja koja se od svih zemalja zagađenih minama najuspješnije nosi s ovim problemom. To je tim više značajno kada se ima na umu da je razminiranje presudno ne samo u smislu sprječavanja stradanja ljudi i životinja, već u smislu stvaranja osnovnog preduvjeta za razvoj gospodarstva u danas subrazvijenim područjima Hrvatske. Želim naglasiti da se brojke u programu ne slažu u smislu predviđanja završetka čišćenja minski sumnjivih prostora u Hrvatskoj, pa iako se predviđa 2019. godina kao godina završetka ovih operacija, program ustvari kalkulira sa 14,2 godine za razminiranje Hrvatske. Činjenica jest da se u ovom programu ne govori samo o razminiranju, već cijelom nizu drugih aktivnosti poput edukacije stanovništva, pomoći žrtvama mina i uništavanja mina, ali isto tako činjenica da se edukacija stanovništva opasnosti od minski sumnjivog prostora ne provodi sustavno i smišljeno. Spomenula bih samo jedan primjer, a to je provedba kampanje "pazi mine" koja je provedena u drugoj polovici 2005. godine, kao potpora sastanku stranaka Ottawske konvencije koja je te godine održana u Zagrebu. S obzirom na to da sam u to vrijeme radila u Agenciji za odnose s javnošću koja je pro bono radila na toj kampanji, a čiji je cilj bio upravo edukacija i senzibiliziranje javnosti o još uvijek gorućem problemu miniranosti u Hrvatskoj, bila sam osupnuta u kolikoj su mjeri nadležne institucije od ministarstava do Hrvatskog centra za razminiranje bile nezainteresirane za ovaj projekt, da se ne govori o cijelom nizu lokalnih samouprava, posebice u obalnom području, koje ne samo da su bile nezainteresirane za uspješnu provedbu ove kampanje, već su čak i otvoreno bile neprijateljski raspoložene. Ta je edukativna kampanja bila etiketirana kao subverzivna za turizam, valjda po načelu da je za državu bolje da stvari trpa pod tepih i da neinformirani domaći ljudi i turisti stradaju, no da se odgovorno nosi s ovim problemom. U tom smislu, a to je vidljivo iz ovog programa, moram naglasiti da se taj modus operandi trpanja problema pod tepih i dalje nastavlja jer se aktivnosti edukacije stanovništva i provedbe kampanja spominju tek uzgred, bez definiranih sredstava financiranja i načina realizacije. Moja druga zamjerka ovom dokumentu je financiranje programa razminiranja. Smatram da je nužno jasno reći da iako se sredstva iz proračuna za razminiranje povećavaju iz godine u godinu, ona se povećavaju ukupno ponajviše za hladan pogon Hrvatskog centra za razminiranje koje jako raste u broju zaposlenih, ali ne i u smislu financiranja samih poslova razminiranja. Drugim riječima povećavaju se sredstva, ali na žalost ne za razminiranje već za birokraciju, kako je to već postalo uobičajeni modus operandi ove vladajuće garniture. A to iznimno brine i zbog toga treba ozbiljno razmisliti o tome kakva je stvarna struktura trošenja novca za razminiranje. Kada govorimo o financiranju programa, mora se postaviti pitanje i zašto Hrvatska ne koristi više vanjskih sredstava, posebice inozemnih donacija, koje bi zasigurno ubrzale proces razminiranja Hrvatske. Bojim se da je razlog tom nekorištenju vanjskih donacija to što se trošenje novca iz tih izvora mora obrazložiti do u jednu lipu, a što nije baš popularno u krugovima HDZ-ove administracije. Kada govori o razvoju kapaciteta za razminiranje program prilično površno obrađuje ovaj vrlo važan segment, pa tako predviđa prilično povećanje broja pirotehničara, što se na prvi pogled može činiti kao dobra mjera. No, osim pitanja je li toliko zanavljanje novih pirotehničarskih kadrova uopće moguće u tako kratkom vremenu, a s obzirom na to da je određeni broj aktivnih pirotehničara sada pred umirovljenjem, treba paziti da bi takva ekspanzija broja novih pirotehničara mogla predstavljati dosta veliko opterećenje za recesijom zaraženi državni budžet. Stoga smatram da je program trebao znatno veću važnost dati znatno većem korištenju strojeva za razminiranje no sada, time više što hrvatske tvrtke proizvode takve strojeve te bi se i na taj način pomoglo hrvatskom gospodarstvu. Kada govorimo o većem korištenju strojeva smatram da nije dobro što se u programu ne predviđa uvođenje državnih subvencija kredita za nabavu strojeva za razminiranje naravno ukoliko su ti strojevi domaće, a ne strane proizvodnje. I na kraju želim sumirati da su slabosti programa to što ovaj dokument ne govori konkretno kako će se uspješno boriti s vrlo velikim problemom krađa oznaka minski sumnjivog prostora, kako će provoditi edukaciju stanovništva te kako će pozicionirati i promovirati hrvatski sustav protuminskog djelovanja u Međunarodnoj zajednici kada se ima na umu kakav je debakl napravljen na zagrebačkom sastanku stranaka Otawske konvencije, a tu mislim na neprihvatljive reakcije Vlade i Ministarstva vanjskih poslova, na izložbu o 10 godina razminiranja u regiji. Sve to govori da još jako puno posla stoji pred nama i da moramo biti znatno ozbiljniji i ambiciozniji u rješavanju ovog iznimno velikog problema naše zemlje.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Jedna od najtežih posljedica Domovinskog rata s kojim se Republika Hrvatska morala suočiti svakako je zagađenost minama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima. Tako je od početka ratnih djelovanja '91. godine do 2008. u minskim … /Govornik se ne razumije./… stradalo 1888 osoba od kojih 492 smrtno, a 1103 osobe su zadobile teške tjelesne ozljede. 31. prosinca 2008. godine veličina minski sumnjivog sumnjivog prostora je iznosila oko 950 kilometara kvadratnih i zahvaćala je čak 12 hrvatskih županija, odnosno 111 gradova i općina. Odlučnost u rješavanju tog izuzetno velikog problema već smo potvrdili donošenjem Zakona o razminiranju '96. godine i osnivanjem Hrvatskog centra za razminiravanje 1998. godine. Usporedno smo izvršavali sve obveze preuzete pristupanjem Otawskoj konvenciji, rezultat čega je danas precizno definiran i obilježen minski sumnjiv prostor, njegovo smanjenje te značajan pad broja minskih incidenata i broj žrtava mina. Ono što je važno reći za ovaj Prijedlog nacionalnog programa protuminskog djelovanja jest da se njime u razdoblju od 2009. do 2019. godine aktivnostima razminiravanja i redukcije koje bi obavljale tvrtke za razminiravanje i Hrvatski centar za razminiranje planira razminirati prostor od oko 756 kilometara kvadratnih. Za navedene aktivnosti bi se ukupno trebalo osigurati 4 milijarde kuna, a najveće aktivnosti bi se odvijale između 2012. i 2015. godine. ostvarili ovi ciljevi potrebno je od 2012. angažirati dodatan broj pirotehničara, budući da sadašnji kapaciteti nisu u mogućnosti realizirati planirani opseg posla. U 2013. i 2014. godini planiran je najveći angažman pirotehničara koji je za 2 puta veći od sadašnjeg broja pirotehničara koje zapošljavaju tvrtke za razminiravanje. Od 2015. broj potrebnih pirotehničara bi se postupno smanjivao. Svakako valja naglasiti također da je Republika Hrvatska danas u samom svjetskom vrhu u poslovima razminiranja. Osobito u području inženjeringa, kvalitetne opreme, baze podataka i kartografskih prikaza. Ulažu se izuzetni napori i da se usvoji naša metodologija u sustavu razminiranja što bi značajno povećalo konkurentnost našim tvrtkama na svjetskom tržištu. Osim inženjeringa i tehnologije na svjetsko tržište možemo plasirati samo dio ljudi koji rade na poslovima razminiranja i to u prvom redu nadzornike radova i nadzornike kvalitete, dok će se od ostalih samo manji broj moći zaposliti izvan Republike Hrvatske prije svega zbog cijene radova koja je znatno niža u inozemstvu. Uvođenje tržišnog modela i procedure javnog natječaja u sustavu razminiranja te povezivanjem razvojnih projekata sa projektima razminiranja omogućen je brzi razvoj kapaciteta dobiven na potpuno transparentan način formiranja cijena koji je uveliko povećao ekonomičnost poslovanja s jedne, te kroz učinke efikasnost i kvalitetu radova s druge strane. Osnovni ciljevi ovog nacionalnog programa su do 2019. godine potpuno ukloniti minsku opasnost sa područja Republike Hrvatske. U svim fazama rješavanja održati obilježenost minski sumnjivog prostora, programa edukacije obuhvatiti cjelokupno stanovništvo koje živi ili radi u okruženju minski sumnjivog prostora ili gravitira istom. Nastaviti pružati skrb i rehabilitaciju uključujući psihosocijalnu psihosocijalnu rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svim minskim žrtvama, te pozicionirati i promovirati hrvatski sustav protuminskog djelovanja u Međunarodnoj zajednici. U razdoblju od 2009. do 2019. godine planira se poslovima razminiravanja ukloniti minska opasnost sa područja namijenjenih za gospodarski razvoj zemlje. Misli se na poljoprivredne površine, šume za eksploataciju itd., te sa područja koja predstavljaju neposredni sigurnosni problem za stanovništvo. Veličina prostora koja se planira razminirati iznosi 384 kilometra kvadratna. U istom razdoblju redukcijom minski sumnjivog prostora planira se reducirati minski sumnjiv prostor veličine 372 Općim izvidom se planira smanjiti minski sumnjiv prostor veličine 198 kilometara kvadratnih, a radi se o dodatnim istražnim radnjama na šumskim područjima i prostoru makije i krša. Na kraju želim naglasiti da dajem punu podršku donošenju ovog programa. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik, Daniel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. Budući da dolazim iz županije koja je po broju mina najzagađenija u Republici Hrvatskoj i druga po površini zagađena minama. Znam procijeniti važnost upravo ovog problema, jer ne rijetko se događa da upravo kod nas netko strada u minskom polju, bilo pogine, bilo teško ranjen i stoga nam je posebice zbog gospodarskih interesa u interesu da se problem razminiranja riješi što je moguće prije. Koliki je tog značaj u gospodarskom smislu, znači ne samo navedeni primjeri iz turizma, nego isto tako apsolutno je i nerealno očekivati da će ozbiljni investitori izgrađivati trgovačke centre ili graditi tvornice pored minskog polja. Naravno da to izrazito loše utječe upravo na gospodarsko stanje slavonskih županija koje su minski najzagađenije s jedne strane, ali upravo je to područje koje je gospodarski najugroženiji u ovom trenutku, pa rekao bih i kao posljedica Domovinskog rata. Naravno da ljudi koji žive na tom prostoru nisu krivi što se tamo vodio Domovinski rat i da njima treba omogućiti da mogu zarađivati da mogu imati zaposlenje kao posljedica i investiranja u to područje kao i u drugim dijelovima Hrvatske. Mi ovdje imamo često prilike čuti kako treba istrijanizirati Hrvatsku. U Istri srećom nema mina, voljeli bi da tako bude i kod nas. međutim, kada je riječ o predviđenim sredstvima za razminiranje, ona se posljednjih godina kreću na razini od oko 300 milijuna kuna godišnje. Najmanje sredstava je bilo izdvojeno 2006. godine i tada je kod nas u u našoj županiji bilo procijenjeno, ukoliko se nastavi razminiranje takvim tempom kako je bilo 2006. godine, ona će se očistiti od mina negdje za 47 godina. Dakle, radi se o apsolutno neprihvatljivim rokovima i ovaj rok koji je naveden od 10 godina je zapravo bitno optimističniji, bitno rekao bih prihvatljiviji. No međutim, želja nam je da bude i bitno, bitno kraći. Ono što veseli, veseli to što broj žrtava opada, što opada i broj stradalih pirotehničara iz godine u godinu. međutim, jedan od navedenih ciljeva i zadataka u provedbi ove strategije je i pitanje kako je navedeno ekonomske reintegracije žrtava mina. Nisam siguran što to znači. Imaju li žrtve minskih polja pravo na određena posebna sredstva ili pomoć u pronalaženju zaposlenja ili na bilo koji način osiguravanje ekonomske egzistencije, jer se u principu radi radi o ljudima najslabijeg imovinskog stanja koji traže mogućnosti zarade pa i u tim minsko sumnjivim područjima. Vidljivo je iz ove strategije da će zapravo biti potrebno izdvojiti još nešto više od 4 milijarde kuna u sljedećih 10 godina kako bi zapravo cijeli taj proces završio, od čega se predviđa nešto više od polovice ili oko polovice iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Ja podržavam sve one inicijative koje su ovdje izrečene u smislu traženja drugačijih mogućnosti financiranja razminiranja. Nekoliko zanimljivih prijedloga iznio je kolega Vidović. No međutim, kada je u pitanju potreban broj pirotehničara čiji se čiji se porast predviđa gotovo za dvostruko u onom periodu od 2012. do 2015. godine, temeljno je pitanje je li to realno moguće? Je li moguće osigurati i povećanje sredstva koja će se ulagati u razminiranje i osigurati dvostruko veći broj pirotehničara nego li je to sada ili je možda prihvatljiviji model da on postepeno raste do te 2014. ili 15 godine pa nakon toga on kontinuirano opada, kako i ti ljudi koji su svoju egzistenciju našli u ovim poslovima pirotehničara, ne bi nakon završetka ovog posla odjednom veliki broj njih našao se bez daljnje egzistencije i budućnosti? Stoga ja želim naglasiti da je ovo ipak jedna strategija čiji uspjeh u potpunosti želim, podržat ću. No međutim, izražavam i određene rezerve, jer potrebno je cijeli proces ubrzati što je moguće više, potrebno je više novaca osigurati i potrebno je na neki način osigurati jamstvo da će potrebna sredstva za razminiranje biti osigurana. Praktično može se dogoditi iz godine u godinu kako se teško sastavlja državni proračun, pa nema sredstava, pa nema sredstava pa se onda umjesto u 10 godina ovaj cijeli program program razvuče na 20 ili 30 što je apsolutno neprihvatljivo. Želim vam mnogo uspjeha u poslovima razminiranja. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Ante Kotromanović. Izvolite. **Kotromanović, Ante Gospodine tajniče, gospodine ravnatelju. Evo nekoliko riječi iako smo danas dosta čuli o novom prijedlogu Nacionalnog programa protuminskog djelovanja. Da li je on dobar, da li je on kvalitetan? Ja mislim da bi on trebao biti bolji i kvalitetniji, precizniji i jasniji, pogotovo za one ljude koji ne poznaju terminologiju, pa i ne znaju što znači tehnički izvid, ne znaju što znači minsko sumnjivo područje, ne razlikuju minsko sumnjivo područje od miniranog od miniranog područja itd. Mislim da u tom segmentu bi trebalo biti jasniji i precizniji. A ono što bih ja posebno naglasio kao manjak ovog samog prijedloga, to su ljudi koji su odgovorni za njegovo provođenje. Mi smo do sada imali i prije prijedlog protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj po kojem smo trebali razminirati cijelu zemlju do 2010. godine. To nismo uspjeli napraviti. Pitam se, tko je odgovoran za to što nismo realizirali plan koji je bio dosta ambiciozan? U tom trenutku sam i ja to tako komentirao, zato što nismo imali dovoljno razvijene kapacitete, nismo imali dovoljno sredstava. Tko je odgovoran za to što nismo uspjeli realizirati 10-to godišnji plan i tko je odgovoran za to što ćemo još 10 godina razminirati Republiku Hrvatsku? Za mene je to neuspjeh. Još jedno pitanje. Tko je odgovoran za to što je u 10 godina poginulo desetak ljudi pirotehničara, deseci ljudi pirotehničara zbog toga što nismo realizirali desetogodišnji plan protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj? To su ozbiljne stvari, ozbiljna pitanja i volio bih da ovaj prijedlog sada sadrži upravo to. Netko mora biti odgovoran da se taj plan sprovede. Mora biti odgovoran. To je ključno i važno da bi se on uopće sproveo. Ja bi bio sretan kada bi se ispoštivao ovaj plan, kako moja kolegica kaže da je on neambiciozan. Ja baš nisam siguran, ja mislim da je on ambiciozan, da se razminira Republika Hrvatska do 2019. godine iz razloga što moramo sada biti svjesni da će se i u ovom periodu od 10 godina, da će također poginuti nekoliko desetaka ljudi. Mi ne znamo tko će to biti. Nekoliko desetaka ljudi će poginuti, možda će to biti djeca, možda će to biti pirotehničari, možda ljudi, civili koji žive u tom dijelu koji je razminiran, a vidjeli smo dobro da ima negdje oko 954 kilometra sumnjiva, otprilike da 920 tisuća ljudi živi negdje u blizini tog prostora koji je jako zatrovan. Ja se sjećam godina kada, i radio sam nešto u razminiranju, kada nije bilo dovoljno sredstava, kada su tvrtke "Mungos" radile nekoliko mjeseci, pa nekoliko mjeseci stale. Bilo je problema, bilo je puno štrajkova, ljudi nisu imali, nisu im mogle biti isplaćene plaće i to je bilo jedno veoma ružno razdoblje iza nas i ne bih volio da se to desi, da se to ponovo ponovi. I zato ću sad pitati ovdje ravnatelja, a i ovdje predstavnike MUP-a što je sa tvrtkom "Mungos", da li ona i dalje, kako sad ona stoji uopće, u kojoj je ona funkciji. Imali smo dosta, ja sam imao dosta prigovora na … /Govornik se ne ukomponirana u sastav HCR-a, to samo balast ravnatelj "Mungos" koji je napravio da sada možda preko 170 milijuna kuna gubitaka u ovih desetak godina, a čujem da je već napravio novi direktor dosta velike gubitke u samoj tvrtci. Iako to možda sada nije nekakva posebna tema, ali je vrlo bitna stvar, te uprave do sada nisu baš čini mi se bile najsposobnije i one su uglavnom radile čini mi se u interesu sebe, a te pirotehničare i ljude koji su vodili čini mi se da je to bilo nekako u drugom planu. Spomenut ću tu i nekoliko stvari vezano za samu reformu HCR-a. Ja mislim da je vrijeme, gospodine ravnatelju, da se i o tome malo razmisli. Čuli smo, a i znamo prije, ja sam prije upozoravao da se možda previše sredstava troši na samo funkcioniranje HCR-a, negdje oko 50-tak milijuna kuna će se potrošit u tijeku godine. Ja mislim da bi možda trebalo razmislit o nekoj reformi HCR-a na način da se vidi da se to malo, da vi sjednete pa da vidite na koji način možete smanjiti broj pomoćnika, smanjiti broj motornih vozila, smanjiti broj određenih djelatnika koji u ovom trenutku možda nisu baš neophodni zato što ste sad dobili i "Mungos" koji je pun pirotehničara, koji je pun iskusnih ljudi i mislim da bi trebali u tom kontekstu sagledati kako smanjiti ukupne troškove HCR-a, mislim na sama sredstva koja idu na na plaće, na sami budžet i da se taj dio prelije u ono što je najbitnije, to je razminiranje. Mi nismo do sada otvarali tu temu posebno, ali mislim da je i vrijeme, mislim da nema ni smisla da do kraja 2019. godine održati ovoliki broj zaposlenih u HCR-u. To je malo zapovjedništvo koje je primjer jedno operativno zapovjedništvo ,zborno područje evo … /Govornik se ne razumije./… koji su znali da nije brojilo nikad više ljudi, a imali bi od 20-tak do 30-tak tisuća vojnika koji su bili u samom sastavu. Mislim da je malo u ovom trenutku preglomazno, s obzirom na krizu, na recesiju koja nas je pogodila i da bi u tom kontekstu trebalo gledati i raditi nekakve uštede. Ovdje sam također isto vidio u samom, to su drugi primijetili u samom izvješću da se planira po godinama povećati kapacitet pirotehničara. Ja ću samo upozoriti da to je u redu, ali te ljude treba školovati, treba obučiti, treba netko platiti, uglavnom privatne tvrtke i treba razmišljati o izlaznoj strategiji. 2013. i 2014. godine imat ćemo od 1200, 1300 pirotehničara. Moramo razmišljati o tome kako, na koji način ih zbrinuti kada to dođe vrijeme i kada oni ne budu imali više posla. Nekoliko dana prije sam imao par tih ljudi koji su radili, koji su u tom smislu bili najviše zabrinuti što i kako će se, što će se s njima desiti kada dođu u situaciju da više neće biti posla. Neke će se tvrtke morat zatvoriti, neke će morati ići kući na ulicu i ljudi su u tom smislu zabrinuti i trebali bi razmišljati o nekakvoj izlaznoj strategiji, kako kažem da zbrinemo sve te ljude. Mislio sam nešto više govoriti danas o tom samom sustavu razminiranja, ali mislim da nema više potrebe. Naravno, to treba podržati, to nam je vrlo važna, bitna stvar. Mi moramo osigurati dovoljno sredstava da HCR ima mogućnosti da može dovoljno i kvalitetno razvijati sve kapacitete. Kapaciteta imamo dosta puno i mi možemo si dozvoliti da budemo tu puno brži, efikasniji nego što smo sada. Ja ću naravno podržati ovaj Plan protuminskog djelovanja zato što je on bolji, najgori je onaj koga se nema. Plan je onakav kakav je. Mi imamo iskusnog ravnatelja HCR-a koji već dugo godina razminira, koji zna svoj posao ja mislim da će on apsolutno uvažiti naše sugestije i da će on naprosto i napraviti ono što je najbolje u ovom trenutku i za Republiku Hrvatsku i za centar za razminiranje, a i općenito ukupno za razminiranje i naravno da ćemo mu dati potporu i glasat ćemo za za ovaj protuminski plan. Ali kažem, volio bih da se i vratit ću se jedan trenutak, da se i politika u samom HCR-u malo drugačije sada korigira, s obzirom na probleme koje imamo, gospodarsku krizu i da tu da tu nemamo nekakvih posebnih, velikih oscilacija u odnosu na ono što se potroši u samom HCR-u i ono što ide u razminiranje. Evo, hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Vlatko Podnar. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče i gospodine državni tajniče. Gospodine ravnatelju. Pa evo ja ću samo malo, svi znamo ove štete u Domovinskom ratu koje su nastale su nemjerljive, ali isto tako i štete od zaostalih minsko eksplozivnih sredstava također uvjetuju jednu gospodarsku štetu koja se tijekom godina kontinuirano, da tako kažem, gomila. Prije svega, zadnji puta kad smo raspravljali o izvješću Hrvatskog centra za razminiranje pohvalio sam suradnju Hrvatskih šuma i Hrvatskog centra za razminiranje upravo iz razloga zato što je i sama površina šuma i šumskog zemljišta 557 kilometara kvadratnih i sigurno predstavlja jednu veliku i zaostalu gospodarsku reaktivnost. da li je nenamjerno ili upravo možda puklo negdje na relaciji Hrvatskih šuma i HCR-a, prema podacima Hrvatskih šuma to je 1400 kvadratnih To sad može bit ona razlika što je zagađeno minsko eksplozivnim sredstvima, sumnja i radno nedostupno, znači gdje se još zbog raznoraznih stvari ne dešava, odnosno ne dešava gospodarska aktivnost i ne može se ući u te prostore. Ali ono što je zanimljivo je da je na tom području zarobljeno, da tako kažem, 18 milijuna i 300 tisuća kubika drvne zalihe i jedan etat, ono što se znači može u tim šumama posjeći je negdje oko 2 milijuna i 700 700 tisuća kubika, negdje oko 50% etata, sadašnjeg raspoloživog etata u Hrvatskim šumama odnosno u Hrvatskoj i zasigurno to predstavlja jednu, kažem ponovno, jednu veliku rezervu i što se tiče gospodarstva. Kad bi to pretvorili u novce i spomenuli koliko je to prosječno godišnje u zadnjih desetak godina, to je oko 70 milijuna kuna direktne štete Hrvatskim šumama, jer je ta drvna masa ostala neiskorištena i ostala u toj šumi tako kako je. Sljedećih 10 godina vidim tamo po ovom programu da će se dio smanjiti izvidom, dio razminiranjem. Znači, opet ne možemo očekivati, znači to je negdje oko milijardu i 400 milijuna kuna za sljedećih gledajući gledajući ovih 20 godina. Znači 10 prošlih i 10 budućih kako će se to moći iskoristiti. No međutim, nije problem samo što se direktno gubi ovaj dio oko etapa, odnosno raspoložive mase. No međutim, problem je još veći što je i gubitak i prirasta, gubitak te drvne mase itd. Mijenjaju se biljne zajednice, dolazi do degradacije odnosno mijenjanja uređajnih razreda, odnosno degradacije šume i šumskog zemljišta. No međutim, činjenica ima još jedna da uslijed radno nedostupnih površina i na poljoprivrednom zemljištu da se one postepeno u roku ovih 20 godina da više nisu oranice, nisu više pašnjaci, livade, nego da su to počele biti šume i šumsko zemljište ne samo u vlasništvu države nego i u vlasništvu, privatnom vlasništvu jel? Prema tome, neminovno je došlo do promjene koja tu je. Ono što je, netko je ovdje spomenuo i lovstvo. Sigurno da takav mir omogućava razvoju životinja, pa onda je opet problem i drugi pogotovo kod velikog učešća odnosno i broja divljih svinja koje onda izlaze iz tog da tako kažem miniranog prostora pa prave štete na obradivim površinama. Znači, i tu je jedan problem i gubitak i što se tiče lovstva itd. Ali sve u svemu nadam se da će ovaj program koji je pod osobno ću ga i podržati da će biti u mogućnosti riješiti probleme šumarstva, odnosno šumara u radno nedostupnim, na radno gdje ima opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava. Moram napomenuti da u zadnjih 8 godina prosječno su i Hrvatske šume otprilike osamdesetak miliona kuna ulagale upravo u razminiranje i da su to većinom i sredstva iz OKFŠ-a, znači opće korisnik funkcija šuma. Ali u ovom programu to se nigdje ne navodi i bojim se da eventualno izmjenom Zakona o šumama ili ukidanjem što je sve veća povika na to izdvajanje 007% i Zakona o šumama pitanje je onda financiranja samog razminiranja na šumama i šumskom zemljištu pogotovo u vlasništvu Republike Hrvatske koje opet kažem predstavlja jednu veliku gospodarsku aktivnost. Nije to samo kažem kroz šumarstvo nego i kroz drvnu industriju, kroz zaposlenost itd. pogotovo u tim ruralnim mjestima. Evo hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče. Na početku rasprave želim reći da predloženim programom Republika Hrvatska stvara okvir za okončanje rješavanja postojećeg minskog problema, dakako velikog problema kako smo čuli iz svih do sad rasprava. Kao najveći problem u okončanju ovog procesa vidim u osiguranju stalnog nedostatnog stabilnog izvora te s tim u vezi dužinu vremenskog perioda planiranog za okončanje procesa razminiravanja. Kao što vidimo to se planira nekih desetak godina. Dakako vjerujemo da bi bilo dobro, odnosno da je moguće to ostvariti u kraćem vremenu. Pokušat ću navesti i nekoliko razloga zbog kojih podržavam predmetni program. Republika Hrvatska je uz raznolike poteškoće u proteklom periodu na području protuminskog djelovanja učinila veliki iskorak zahvaljujući razvoju kapaciteta za razminiranje, zahvaljući znanstveno-istraživačkom radu, zahvaljujući pomoći žrtvama od mina, na edukaciji o minskoj opasnosti, te uz pomoć partnera na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Rezultati toga iskoraka su vidljivi u brojnim područjima prije svega u gospodarskom, ekološkom, socijalnom, sigurnosnom kao i svim drugim područjima. S tim u vezi, a na osnovu predočenog opsega i strukture minskog problema u dokumentu kojeg razmatramo, te čimbenicima o kojima ovisi rješenje problema. Nadamo se da su ciljevi u Nacionalnom programu realno postavljeni tj. najvećim dijelom i ostvarivi. Tijekom realizacije predloženog programa mišljenja smo da posebnu pažnju treba staviti na pozicioniranje i promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u Međunarodnoj zajednici, a sve u cilju izlaska domaćih kapaciteta, znanja i tehnologije na međunarodno tržište samostalno ili s međunarodnim partnerima. Bilo bi žalosno da sav trud koji su država ili društvo do sada uložili u tijek razminiranja i razvoja kapaciteta da ne budu od pomoći hrvatskom gospodarstvu, odnosno u rješavanju istih problema diljem svijeta. Vezano uz ovo pitanje želio bih od predstavnika predlagatelja dobiti informaciju postoje li neka iskustva ili planovi vezani za izlazak na međunarodno tržište, te je li u vezi s tim u pripremi kakav katalog, plan kapaciteta s kojim se želi izaći na to međunarodno tržište. Nadamo se da će se po donošenju ovog dokumenta mnoga složena pitanja o kojima raspravljamo uskoro zatvoriti na dobrobit svih područja na koje minski problem ima veći ili manji utjecaj. Iz navedenih rasprava proizlazi da svi zajedno želimo da, evo vrijeme je ovo od 10 godina bude skraćeno, odnosno da se ovaj program realiza u što kraćem vremenu i da je to ta realizacija moguća u vremenu manjem od 10 godina, te iz svih tih navedenih razloga i podržavam predloženi program protuminskog djelovanja. Hvala lijepo. Hvala. Završni osvrt državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Ivica Buconjić. Izvolite. **Buconjić, Ivica (HDZ)** Evo ja bih samo kratko budući je tu bilo nekoliko pitanja da vam evo samo kratko pojasnim stvari. Znači, Vlada je pokušala donijeti program ne niti pesimističan niti optimističan nego realan s tim što smo morali tu voditi računa prilikom donošenja plana i njegove dinamike o mnogim resursima, prije svega financijskim, zatim o broju pirotehničara, broju firmi koje se time bave, okolnostima u kojima one djeluju. I ono što je pitao gospodin Grčić već sada hrvatske firme mogu se apsolutno kompetentno javljati na međunarodni natječaj i hrvatske firme se već i javljaju i kao izvođači u drugim nekim državama čak i na drugim kontinentima gdje su vrlo uspješni. nama je prije svega interes da hrvatske firme ovdje rade i odrade posao kako bi se Hrvatska mogla razminirati u ovom roku koji je ovim planom predviđen u roku od 10 godina. Isto tako je bilo pitanje oko, da tako kažem stvaranja novih pirotehničara, svi smo svjesni da je tu bilo dosta problema u zadnje vrijeme sa državnom tvrtkom, odnosno tvrtkom u državnom vlasništvu "Mungos" i tu smo isto morali tražiti jedno optimalno rješenje da osiguramo dovoljan broj pirotehničara koji će moći obaviti poslove razminiranja u ovim rokovima koje smo si postavili, ali da ne isfabriciramo preveliki broj pirotehničara koji bi nakon završetka ovoga posla ostali bez posla, jedna socijalno ugrožena kategorija. Tako da smo zaista imali određena ograničenja prilikom donošenja ovoga programa i u tim okvirima koji su po našem mišljenju bili realni smo i nastojali donijeti ovaj program koji će biti, kao što sam rekao, realan, koji će biti provediv i koji će osigurati Hrvatsku bez mina za 10 godina. na kraju zahvaljujem svim sudionicima u raspravi zato što je apsolutno vidljivo da sve stranke, svi pojedinci imaju jedinstvenu želju, to je Hrvatska bez mina. Možda se malo razlikujemo oko načina na koji to postići, ali smo mi iz Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatski centar za razminiranje zaista pokušali predložiti program i model koji je realan, koji je održiv, koji će jamčiti Hrvatsku bez mina za 10 godina. Hvala lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu.